Poštovane kolegice i kolega, nastavljamo s radom i sukladno prijedlogu Odbora za ratne veterane provest ćemo objedinjenu raspravu o slijedeće tri točke: - Prijedlog Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prvo čitanje, P.Z. br. 385 Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, prvo čitanje, P.Z. br. 387 Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prvo čitanje, P.Z. broj 386. Jeste li suglasni s tim prijedlogom?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

važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz 2003. godine je u razdoblju svoje primjene pretrpio dvije vrlo opsežne izmjene i dopune 2004. godine i 2008. godine. Unatoč izmjenama i dopunama uočene su brojne poteškoće u primjeni važećeg Zakona. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da su potrebne intervencije u postojeći zakonodavni okvir kako bi se otklonila problematika, odnosno zakonodavno riješili problemi koji su u praksi javljaju vezano za dodjelu udjela, ulaganje i raspodjelu imovine, te drugi problemi koji važećim Zakonom nisu riješeni. Obzirom na opsežnost izmjena, a u odnosu na važeći Zakon, valjalo je pristupiti donošenju novog Zakona kojim će se doraditi određeni instituti radi kvalitetnije provedbe zakonodavnih rješenja odnosno manjkavosti uočene slijedom analize postojećeg stanja otkloniti novim rješenjima. Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji predlažemo: ustrojstveno promjene upravnog odbora Fonda kojim se želi postići kvalitetnije obavljanje njegove dužnosti a koji obuhvaća širi krug predstavnika državnih institucija u upravnom odboru Fonda, sad su predloženi znači, predstavnik Ministarstva financija i Ministarstva državne imovine. Proširenje nadležnosti upravnog odbora Fonda i uspostava bolje suradnje Fonda odnosno upravnog odbora Fonda i društva koje upravlja imovinom Fonda. Pored dosadašnjih propisanih obveza propisuje se da upravni odbor Fonda donosi i odluku o kriterijima za izbor društva kao i odluku o izboru društva, odobrava strategiju raspolaganja imovinom fonda koju predlaže društvo, osigurava transparentnost i javnost rada Fonda, saziva sjednice upravnog odbora najmanje jedanput mjesečno, po potrebi i češće, raspravlja o mjesečnim izvješćima društva. Osim navedenog, naglašena je i ažurnost u postupanju vezano za odluke kojim upravni odbor odobrava društvo za upravljanje Fondom ugovore i sporazume koji to društvo sklapa za račun Fonda, što će detaljno razraditi Statutom Fonda kojim se uređuju odnosi upravnog odbora Fonda i društva za upravljanje Fondom. Ovo iz razloga jer se radi o odlukama koje se donose na dnevnoj bazi i koje bez pravodobne suglasnosti, ako nisu promptno donesene mogu imati negativne posljedice za poslovanje Fonda. Detaljnije će se urediti od čega sastoji imovina Fonda i uvjete koje mora ispunjavati. Veći udio neto realizirane dobiti od ulaganja namijenit će se za financiranje socijalnih i humanitarnih mjera za poboljšanje socio-ekonomskog položaja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, umjesto dosadašnje 1/3 dobiti će jedna polovica dobiti u zakladu odnosno u buduću zakladu koja će voditi računa o stipendiranju djece hrvatskih branitelja. Rješenje dugogodišnje problematike nasljednika, te nepodignute dividende koje predstavlja obvezu odnosu opterećenje za Fond. Neisplaćena dividenda je na kraju 2017. godine bila 111 miliona kuna. Prijedlog je da se dividenda koju član Fonda ne podigne u tekućoj godini do 31. prosinca, pretvorit će u njegov odgovarajući udjel u Fondu. Na taj način imovina će ostati u Fondu, samo u drugom obliku odnosno povećat će udio članu Fonda. Želimo postići povećanje dobiti Fonda, a time i poboljšanje statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dio dobiti Fonda hrvatskih branitelj iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji izdvaja se za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja koji je do sad dodjeljivao Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja, te za dodjelu pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji kroz zakladu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se broj podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendija svake školske odnosno akademske godine smanjuje, te da više nije ekonomično postojanje dvije pravnih osoba koje se djelomično financiraju iz istog izvora, a bave se sličnom djelatnošću, socijalnim i humanitarnim mjerama za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Naime od školske odnosno akademske godine 2010/2011 kada je od 15 tisuća i nešto zahtjeva odobreno ukupno 10 tisuća stipendija bilježimo konstantan pad broja podnesenih i odobrenih zahtjeva. Za školsku odnosno akademsku godinu 2017/2018 od 4529 4529 zahtjeva odobreno je 3817 stipendija što predstavlja smanjenje od gotovo dvije trećine u odnosu akademsku godinu 2010/2011. Slična tendencija smanjenja broja odobrenih financijskih pomoći prisutna je i kod Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naime, od 2010. kada je odobreno ukupno 4533 financijske pomoći, bilježimo pad broja odobrenih financijskih potpora u 2017. dodijeljeno je upola manje, a to je negdje oko 2076 financijskih potpora. Obzirom na konstantan pad podnesenih i odobrenih zahtjeva u fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao i u Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova njihovih obitelji a imajući na umu da se obje pravne osobe u osnovi bave socijalnim i humanitarnim mjerama se ne razumije./… hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Zaključeno je da bi bilo učinkovito da fond za stipendiranje prestane djelovati a da se njegove aktivnosti prenesu u okvir zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naime, zaklada ima širi djelokrug od Fonda za stipendiranje koji se bavi isključivo stipendiranjem korisnika i aktivno djeluje jednom godišnje kada provodi natječaj i dodjelu stipendija a pri tome se kontinuirano osiguravanju novčana sredstva za njegovo djelovanje koja bi se mogla utrošiti na svrsishodniji način. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonom o prestanku važenja Zakona o fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata predlažemo. Proširiti zakladnu svrhu na način da se ista ostvaruje i pružanje financijske potpore za obrazovanje osobama iz članka 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te pod uvjetima navedenim u istom članku zakona. Odredbe Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje propisuju financiranje zaklade uskladiti sa Prijedlogom zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. neto dobiti sada će za razvojne, socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji biti namijenjena jedna polovina dobiti. Prestanak važenja Zakona o Fondu za stipendiranje odnosno prestanak rada Fonda za stipendiranje. Da poslove Fonda za stipendiranje, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Fonda za stipendiranje kao i zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima preuzima Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Novim zakonodavnim rješenjima se namjerava postići uspostava ekonomičnijeg i učinkovitijeg sustava dodjele potpora za obrazovanje. Racionalizacija institucionalnog i zakonodavnog okvira koji uređuje socijalne i humanitarne mjere za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Predlažem Hrvatskom saboru usvajanje Prijedloga zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku poštovani kolega Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče meni je žao ustvari što niste iznijeli određene financijske pokazatelje. Dakle ona prvobitna zamisao kako bi Fond hrvatskih branitelja trebao izgledati je stao negdje na trećini puta nakon što je u njega uvršteno 7% dionica INA-e bi i neka manja poduzeća, trebao je nakon toga uslijediti HEP a posebno u onom trenutku kada je Vlada odlučila prodati Croatia osiguranje, tada bez obzira što u zakonu piše može ili ovako ili onako, naprosto u taj fond je trebalo dati 7% dionica Croatia osiguranja jer taj fond je bio osmišljen prije svega sa, jednog da tako kažem socijalno humanog aspekta da se pomogne onim braniteljima koji se nalaze u teškoj situaciji a isto tako da djeca hrvatskih branitelja koja nemaju adekvatne uvjete a imaju znanje, imaju sposobnost za studiranje, imaju tu kvalitetu da dobiju sredstva da mogu studirati i školovati se. Nažalost stali smo na jednoj trećini puta. **Jandroković, Dobro, onda bih molio predstavnike odbora žele li se javiti za riječ? Kolega Đakić u ime Odbora za ratne veterane, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo kolegice i kolege, pred nama je Izvješće Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora koje je na svojoj 11. sjednici održanoj 4. srpnja 2018. godine razmotrio sva tri prijedloga Zakona o Fondu hrvatskih branitelja, Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja te izmjene i Zakona o Fondu kojim se Fond za stipendiranje gasi i stavlja u funkciju Zaklade, tako da njegova svrha i dalje ostaje na dobrobit hrvatskih branitelja. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbama članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Predloženo je da se na sjednici Hrvatskoga sabora ova rasprava provede objedinjena s obzirom sva tri tri zakonska prijedloga se tiču iste materije i njihove izmjene i dopune su u istoj materiji. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja iznio je konstataciju o potrebi sveobuhvatne intervencije u zakonodavni okvir kojom se uređuje Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi osiguranja transparentnog i učinkovitog poslovanja. Analizom je također utvrđena potreba za osiguravanjem više sredstava koja se ulažu u socijalne i humanitarne mjere za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji što znači da je potrebno izmijeniti dosadašnji način raspodjele realizirane neto dobiti kojom se u te svrhe izdvajalo jedna trećina neto dobiti a sada se predlaže izdvajanje jedne polovine neto dobiti. Prijedlogom zakona proširuje se krug predstavnika državnih institucija u upravnom odboru fonda, određuju se slučajevi za razrješenje člana upravnog odbora i prije isteka u upravnom odboru u određenom vremenskom razdoblju, proširuje se nadležnost upravnog odbora fonda vezano za ulaganja sredstva te upravljanje imovinom fonda. A regulira se i način prodaje udjela članova fonda. Predloženim će se zakonom uspostaviti bolja suradnja upravnog odbora fonda sa društvom za upravljanje fondom te se rješava problem nepodignutih dividendi iz prethodnih godina što predstavlja obavezu odnosno opterećenje za fond. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji proširuje se zakladna svrha, tako da u njezinu nadležnost prelazi pružanje financijske potpore za obrazovanje hrvatskih branitelja i članova i članova njihovih obitelji, odnosno osobama navedenim u članku 124. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji usklađuje se Zakon o zakladi sa prijedlogom novog zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. A također se uspostavlja i učinkovitiji sustav dodjele financijskih potpora. Broj podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendija, smanjuje se iz godine u godinu, te je nepotrebno postojanje dviju pravnih osoba koje se bave socijalnim i humanitarnim mjerama za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja, a financiraju se iz istoga izvora. Stoga se ovim aktom predlaže prestanak djelovanja fonda za stipendiranje te prelazak poslova fonda za stipendiranje na zakladu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. uspostaviti ekonomičniji sustav dodjele potpora za obrazovanje odnosno, racionalizirani …/Govornik se ne razumije./… i zakonodavni okvir kojim se uređuju socijalne i humanitarne mjere za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U raspravi su članovi odbora, ponovno su naglasili nužnost povećanje imovine fonda, prenošenje dijela dionica trgovačkih društva u vlasništvu RH, jer inače dolazi u pitanje opstojnost i funkcionalnost fonda. Podržali su namjere predlagatelja propisane ovim prijedlogom zakona, osobito oko pretvaranja neisplaćenih odnosno, nepodignutih dividendi udjele fonda, čime se sredstva oplođuju i stavljaju u funkciju. Naglašavam da Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji preuzima poslove fonda, za stipendiranje iz razloga što ima stalno zaposlene ljude, koji će ažurnije i kvalitetnije obavljati poslove oko dodjele stipendije hrvatskim braniteljima i njihovoj djeci. Članovi odbor suglasili su se o potrebi ekonomičnije sustava kroz gašenje fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja i preuzimanje njegovih poslova od strane zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno sa 9 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru, donošenje sljedećih zaključaka, da se prijedlog Zakona o fondu hrvatskih branitelja

i članova njihovih obitelji. Sve primjedbe i prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram sada raspravu, prelazimo na raspravu po klubovima, budući da su 3 točke objedinjene, predlažem da u ime kluba možemo govoriti po 20 min, tako da, nadam se da se slažete. Prvi je na redu Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi tajniče sa svojim suradnikom, kolegice i kolege. Danas imamo 3 zakona pred nama. Činjenica da Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji da ovim promjenama zakona će se osnažiti ili će se ugasiti ovaj fond hrvatskih branitelja njihovih obitelji. Ne bude li novih udjela, to je činjenica, jer mi smo tu pred zidom, sve ostalo možemo filozofirati, ali je činjenica, takvo je stanje da je izgledno da će ova druga opcija biti prije, ako Hrvatska vlada, vlast ne bude osnažila ovaj fond iz onoga zakona 2010. gdje je reklo da se može uplatiti 7%. I ovdje mora biti jasna politika Vlade, da li je ona da se gasi ovaj fond ili da se osnaži ovaj fond uplatama od 7% dionica u ovaj u ovaj fond, znači ti udjeli. U ovome zakonu možete vidjeti odmah u prijedlogu zakona, u obrazloženju, kažete da je jedno od glavnih problema postojanje fonda, ogleda se ponajprije u neredovnom sastajanju članova upravnog odbora fonda. A upravni odbor fonda, koliko je jasno, imenuje ministar, na prijedlog ministra vlada. Znači, samo ovim Vlada priznaje, da sve dosadašnje, znači vlada, ne samo aktualna, nego sve vlade da se nije dobro upravljalo ovim fondom. Ovdje nemamo šta širiti, ovdje imamo i Zakon o stipendiranju hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, da se gasi taj a da se to sada fuzira sa fondom, zakladom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Zašto? Zbog toga što nema ne uplaćuju se udjeli u ovaj fond hrvatskih branitelja i nema novca. I sada se pokušava to racionalizirati, ali je činjenica da je ovo sada prekretnica i odluka treba donijeti. Mi imamo negdje oko 920 milijuna kuna, trenutno u fondu hrvatskih branitelja, od toga se treba financirati i ovi socijalni problemi hrvatskih branitelji i taj humanitarni dio djelovanja ovih zaklada. Međutim, porazna je činjenica, kada kažemo da nije se dobro radilo, da se nije sastajali upravni odbori, upravna tijela koje imenuje hrvatska Vlada na prijedlog ministra, ujedno bi na tome trebali znači javno progovoriti i kazati zbog čega je se to radilo. Ja bi još jednom kazao vrlo bitne stvari, da čl. 28. kaže da u smislu dijela pripadajuće imovine, čine dionice, odnosno, udjeli trgovačkih društava te novčani iznosi rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihove obitelji iz privatizacija pravnih osoba u RH. Činjenica da su se brojne tvrtke privatizirale, a da se ova zakonska mogućnost nije iskoristila i nije se uplatilo u ovaj fond. Znači hrvatske vlasti nisu pokazivale interes da se taj zakon poštovan i vrlo je bitna ta razlika može i mora. Znači mi imamo u izmjenama zakona 2010. …/Govornik se ne uplatiti 7% udjela od privatizacije javnih tvrtki, a razlika je jer mora, može znači, šta znači može? Da je to dobra volja vlade i mi nismo tu jasni bili, mi taj dio je odmah išao znači na gašenje ovoga fonda za hrvatskih branitelja, zbog čega ne znam, kao i Croatia osiguranje, sredstva koja nisu također uplaćena, troškovi fonda su ogromni upravljanjem fonda. Znači pada, nemamo dobiti, kako dijeliti dividende naravno da vi razmišljate o dividendama, međutim, od HT dionica padaju, a najveći dio je tih dionica unutar fonda. One su prošle g. bile ja mislim 6 kn dobiti i naravno da da tu više nema sredstava i stvarno, ovo je vrijeme prekretnice. Hoće li hrvatska vlast biti ona koja će reći da će uplaćivati udjele, tj. da će biti udjeli u ovome fondu u budućim privatizacijama ili neće. Imamo ministarstva i državne imovine. Znači mi smo tu prekretnici ili ćemo ugasiti ovaj fond hrvatskih branitelja i njihovih obitelji ili ćemo ga osnažiti. ovako ostaje jedna velika magla. Mi čl.40. govori se o fondu koji može dobivati i davati zajmove. Kako davati zajam, kada se ne smije umanjivati imovina fonda, nejasno kako će se to u čl. 40. nejasno, od koga će se uzimati zajam i kome davati, po kojim kriterijima i koje svrhe. Da bi termin prijeboj koji se spominje u ovom članku dozvoljen, hoće li se davanje zajma koristiti isplatiti razlika mirovina i kako bude nedostajalo u proračunu, kao što se sumnja da se ranije radilo. Znači ovdje treba biti jasniji kriteriji i zajma ovih 5%, mislim, mi moramo ovdje biti jasni, ovim zakonskim, ovo je prvo čitanje, do drugoga čitanja morate se definirati uvaženi tajniče sa Vladom, da li je vlada spremna, izboriti se za opstanak a to je jedini način da imamo nove prihode u fond, nove udjele, ili ćemo krenuti gašenjem. To je istina. Mi dalje ne možemo o ovome fondu, na drugi način razgovarati. Ovdje je vrlo bitna, ta humanitarna svrha i socijalna prema hrvatskim braniteljima komponenata, koji su sve ugroženiji određene određene strukture hrvatskim branitelja, u brojnim su problemima i smatram da ta definicija je najbitnije definirati, da li je Vlada za opstanak ovoga fonda, gašenje hrvatskih branitelja ili je za osnaživanje. I to je pitanje svih pitanja. Vidimo ovdje znači taj ogroman problem, veliki problem, da mi u Hrvatskoj imamo više od 1200 udruga iz Domovinskog rata, a da se 4 hrvatskih branitelja, određuju iz tih svih udruga u upravni odbor fonda. Na koji način se to određuje, zbog čega fond od 1200. Znači ministar ima autonomnu, ima tu diskrecijsko pravo, određivati predlagati na vladu, vlada odlučuje međutim, trebalo bi već, ako se imenuje, onda da taj, upravno tijelo, da radi u interesu fonda. Činjenica je da spominjemo godinama jednu bitnu stvar, već kad dolaze ovdje naši predstavnici, kada naši surađuju sa Vladom Republike Srbije, ovdje dolazi predsjednik Republike Srbije, da bi puno intenzivnije trebalo razgovarati o ratnoj šteti. Ratna šteta koja je napravila Srbija u Domovinskome ratu, vidimo da je tu nedavno bio i predsjednik Srbije Vučić, vidimo da naše izaslanstvo, koje nije baš slavno prošlo išlo u Srbiju, saborsko. Vrijeme je da se riješi ratna šteta, Hrvatska je imala ogromnu štetu, Hrvatska se mora obeštetiti, tu se radi oko 40 milijardi eura eura štete i na tome treba raditi, Hrvatska je imala obrambeni rat, izvršena je agresija od Republike Srbije na Hrvatsku, zajedno četnika i tadašnje JNA i smatram da bi na tome trebala poraditi hrvatska Vlada i evo vas tajniče isto također, da bi trebali na tome dati naglasak u Hrvatskoj vladi i prema diplomaciji našoj, da se iđe taj problem rješavati i da tih 40 milijardi eura štete ratne, koja je učinili srbo četnična armada u Republici Hrvatskoj, da se napokon naplati i da riješimo i ovaj problem obeštećenja 2/3 Hrvatske okupirane od Dubrovnika do Vukovara, a samim time i ovaj fond se mogao tim sredstvima dijelom osnažiti. Kada govorimo o privatizaciji, onda je tragično je evo, danas, vidimo da brojne tvrtke koje su propale, koje su bile u državnom vlasništvu nekada, od konstruktora i brojnih tvrtki, evo sada vidim, čitam danas, da brojni branitelji koji rade, među ostalom među radničkom su klasom, npr. da nisu primili radnici konstruktora plaću, ali je oporezovana ta plaća i njima se sada dolazi na račun, da su dužni platiti porez, a nisu primili plaću za 2017., 2012. znači cijeli sustav prema hrvatskim braniteljima je nepravedan i radničkoj klasi koja je ostala raditi, a to je vidljivo u svim tim privatizacijama. Najbolnije je ovdje, dok je se privatizirale tvrtke, da su se proganjali istinski hrvatski branitelji, da je se obezvrjeđivao Domovinski rat, da se nije govorila istina o Domovinskom ratu i hrvatskom vojniku i da je pljačka u privatizaciji u biti dovela do ovoga stanja u kojemu se nalazi cijelo društvo a ne samo ovaj fond hrvatskih branitelja. Zaključena, uvaženi tajniče, kolege saborski zastupnici, svi oni koji su upravljali, fond su doveli pred zid. U ovome trenutku ovim zakonom biti će jednostavno magla, ovaj zakon je u biti priče da imamo 3 zakonske izmjene, ako ne definiramo, da li smo da se osnaži ovaj fond, sa novim udjelima ili će se morati gasiti ovaj fond? Kako se vlade odnose prema ovome fondu hrvatskih branitelja, strah me je da je ova varijanta druga puno bliža. Hvala lijepo.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržava izmjene i dopune Zakona, svih triju zakonu koji su pred nama u objedinjenoj raspravi, a prvi je Prijedlog Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. I kao što ste čuli, Odbor za ratne veterane je jednoglasno se usuglasio oko ovih promjena Zakona koje će ići na dobrobit hrvatskih branitelja. Naravno i Klub HDZ-a podržava ovakve izmjene i dopune. Što reći o Fondu za hrvatske branitelje koji koji je ostvario recimo, Fond za stipendiranje djece hrvatskih branitelja i samih hrvatskih branitelja ostvario je 85 tisuća i 890 stipendija, a zakladna svrha pomogla je 26411 hrvatskih branitelja tj. obitelji hrvatskih branitelja. To su stvari koje je Fond iznjedrio kroz proteklo vrijeme i one su hvale vrijedne. Došlo je vrijeme da se poduzmu određene aktivnosti. Kao što vidite u ovom prijedlogu Zakona o Fondu hrvatskih branitelja i analizama se došlo do toga kako bi se osigurala njegova transparentnost i učinkovito poslovanje, te kako bi se otklonila problematika odnosno zakonodavno uredile situacije koje su u praksi javljaju, a vezane uz dodjelu udjela, ulaganja i raspodjeli imovine, te druge situacije koje važećim zakonom nisu bile riješene ni definirane. Problematika je raznovrsna i ona se morala pobrojiti, definirati kroz ovaj Zakon, tako da u njemu su jasno pobrojene sve one stari koje trebaju funkcionirati drugačije. Ja ću samo pobrojati naslove da ne bih dužio. Definiraju se svi pojmovi koji su u Zakonu opći kriteriji dodjele udjela, način dodjele udjela i raspodjela nove imovine, udjeli bez nasljednika, stjecanje i prijenos prava nad udjelima, raspolaganje udjelima, tako da je u glavi III aktiv Fonda i upravni odbor Fonda jasno se definira što su to akti i što je to zadaća članova upravnog odbora i Fonda i njihovih članova koji ih čini sastav upravnog odbora Fonda koji se proširuje na 9 članova i hrvatski branitelji također su zastupljeni sa 4 predstavnika koje imenuju ili predlažu udruge ministru, ali po evidenciji koja je definirana kakve udruge funkcioniraju i kako bi trebalo zapravo biti. Znači, predstavnike hrvatskih branitelja u Fondu će predstavljati oni koje ministar predloži Vladi RH, a udruge branitelja iz Domovinskog rata koje su za izravnu suradnju sa Ministarstvom koje su definirane pravilnikom o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata. stvarno članstvo i njihov predstavnik koji se biti u tome fondu. Društvo za upravljanje Fondom njeguje temeljne odrednice toga društva. Poslovi društva, načela poslovanja, evidencije, razmjena podataka, izbor društva i njegovi ugovorni odnosi, zabrana raspolaganja imovinom Fonda u korist društva, prijenos ovlasti društva, odgovornost društva, naknada za upravljanje društvom, računovodstvo društva i tu oko naknade tu moram naglasiti da je definirano da najviši iznos naknade za upravljanje iznosi do 0,5% godišnje, a osnovicu za izračun naknade čini ukupna imovina Fonda. Računovodstvo društva depozitar, temeljne odredbe depozitara, tako da kroz ovaj Zakon su jasno svi pojmovi definirani i poslovanje i odgovornost depozitara, struktura imovine, imovina Fonda, što ju čini, načela i strategija ulaganja, sve je sada definirano ovim novim Zakonom i zbog toga što su puno članaka promijenjeno i mijenjani kao i struktura raspodjele sredstava od dividende, jasno se mora donositi novi Zakon koji je kroz svoje članke jasno definirao što je to ograničenje imovine, ograničenje ulaganja imovine, što je to zaduženje, što su to naknade kod ulaganja i upravljanje imovinom, što su to izuzeci od ograničenja ulaganja, tako da upravljanje imovinom, zajmovi, tko može i kako može, za koje potvrde će dić zajam, do koje visine, sve su to definicije koje su kroz ovaj Zakon definirane financijske izvedenice, imovina fonda kao predmet zaloga ili ovrhe, što zapravo ne može biti i to je definirano Zakonom, oporezivanje dobiti, redoslijed, raspodjela dobiti, tako da je jasno definirano što mora sačinjavati informativni prospekt kada se on daje, izvješće i priopćavanje o obavezama, nadzor nad poslovanjem Fonda. Evo, to su sve definicije koje su kroz ovaj Zakon pobrojane i jasno definirane, dopunjene i izmijenjene, likvidacija, preoblikovanje Fonda, preoblikovanje Fonda, prijelazne i završne odredbe. Tako da evo, u ovom imamo cjelokupni set izmjena koje će biti na korist hrvatskim braniteljima. I ono što želim reći da se prijeći preoblikovanje Fonda u zatvoreni tip Fonda odnosno drugu pravnu osobu. Naime, ovim se Zakonom osniva Fond kao otvoreni investicijski Fond koji u prvom redu karakterizira postojanost strukture članova odnosno imatelja udjela, stabilnost vrijednosti udjela uz isključenje od oporezivanja tj. porez na dobit. Zatvoreni tip Fonda s druge strane predstavlja rizičniji način poslovanja i u praksi pretvorba iz otvorenog u zatvoreni tip nije uobičajena. Naime, zatvoreni tip Fonda donosi niz dodatnih troškova, porez na dobit i dr. te pravnih zahtjeva i dodatnih obveza kao i otežano i neisplativo trgovanje udjelima razumije./… na burzi što za posljedicu ima obezvrjeđivanje postojećih udjela, pripadnika braniteljske populacije u fondu. Slobodnim trgovanjem udjelima na burzi mijenja se vlasničko struktura članova fonda a time i zahtjevi u odnosu na fond, članove upravnog odbora fonda i sl. što sve ne prati prvobitnu svrhu radi koje je fond osnovan. S time u vezi a s obzirom na koncept ovoga zakona koji svojim odredbama prati isključivo uređenje otvorenog investicijskog fonda, predviđanje drugačijih oblika fondova ovim zakonom ne bi imao nikakvog smisla budući da bi u takvom slučaju za omogućavanje preoblikovanja bila nužna intervencija u materijalne odredbe ovoga zakona. Ovo sam naglasio zato što puno puta su kalkulacije o tome kakvoga tipa fond mora biti i zašto mora biti, ja mislim da je ovo dobro rješenje i da treba tako i ostati. Nadležnost upravnog odbora fonda koja je šira nego što je to prema važećim propisima, pored dosadašnje propisanih obaveza propisuje se se upravni odbor fonda donosi i pravilnik o postupku i kriterijima za izbor društva kao i odluku o izboru društva, odobrava strategiju raspolaganja imovinom fonda koju predlaže društvo, osigurava transparentnost i javnost rad fonda saziva sjednice upravnog odbora najmanje jedanput mjesečno, po potrebi i češće te raspravlja o mjesečnim izvješćima društva. navedenoga, naglašena je i ažurnost u postupanju vezano za odluke kojima upravni odbor odobrava društvu za upravljanje fondom ugovore i sporazume koje to društvo sklapa za račun fonda što će se detaljno razraditi statutom fonda kojim se utvrđuje odnosi upravnoga odbora fonda i društva za upravljanje fondom. Ovo iz razloga jer se radi o odlukama koje se donose čak na dnevnoj bazi i koje bez provedbe suglasnosti ako nisu promptno donesene, mogu imati negativne posljedice za poslovanje fonda. Nadalje ovim člankom je propisano da upravni odbor fonda predlaže Vladi RH donošenje odluka o kriterijima za dodjelu udjela u fondu kao izmjene i dopune te iste. Još je bitno naglasiti u izmjenama ovoga zakona da se propisuje način oporezivanja i raspodjele dobiti, ujedno se određuje novi način raspodjele realiziranja neto dobiti i ulaganja, iznose realizirane neto dobiti od ulaganja dijelit će se članovima fondova sukladno veličini njihovih udjela do 1/4 neto dobiti od ulaganja Umjesto kao dosada, do 1/3 neto dobiti od ulaganja fonda novina u odnosu na dosadašnji propis je i povećanja djela dobiti sa 1/3 na na polovinu realizirane neto dobiti od ulaganja koja će biti namijenjena za razvojne socijalne humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. A osobito za zakladu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te veteranske centre, 1/4 neto dobiti je od ulaganja umjesto dosadašnje 1/3 neto dobiti kod ulaganja reinvestirat će se u fond. Detaljnije obrazloženje o ovim svim stvarima ima u članku zakona. Evo ovo bi bilo o zakonu o prestanku važenja, u zakonu fonda jasno je zašto prestaje sa važenjem i to ima svoj dobar tijek, stoga zaključujemo da bi bilo učinkovito da fond za stipendiranje prestane djelovati a da se njegove aktivnosti prenesu u okvir zaklade. Naime, zaklada ima širi djelokrug od fonda za stipendiranje koji se bavi isključivo stipendijama i jednom godišnje su se sastajali i odlučivali o tome kome će stipendije se dodijeliti i tko ispunjava određene uvjete, tako da mislim da je svima jasno zašto se ova zaklada, svrha, proširuje, a fond za stipendiranje gasi. U prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja, jasno je definirano u 4 članka ili 5 članaka što je to što se događa. Znači upravni odbor zaklade jednog člana na prijedlog nadležnog ministra za znanost, to se proširuje, znači za znanost kako bi se te stipendije također pratile sa znanstvenoga aspekta, znači znanost i obrazovanje dat će još jednoga člana u upravni odbor. Tu se radi još i o Zakladi hrvatskih branitelja gdje se usklađuju sa odredbama Zakona o fondu pa se ta dobit koja se raspodjeljuje povećava na 1/2 i mislim da funkcioniranje same zaklade u kojoj je pridodana i funkcija i fonda za stipendiranje će u objedinjenom daljnjem poslovanju dobro funkcionirati i biti racionalna i mislim da je Zakon o prestanku važenja fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja, međusobno su povezani odnosno odredbe jednoga se vežu na odredbe drugoga i datum stupanja na snagu će biti objavom u Narodnim novinama. Znači ne gasi se fond kako se više ne bi stipendiralo nego zaklada preuzima njegovu ulogu i tako će objedinjeno raditi na daljnjoj dobrobiti hrvatskih branitelja. Želim naglasiti da kao u izvješću odbora tako i klub zastupnika treba gledati da se još nekih 7% dionica naročito interesantno je 7% Croatia osiguranja unese u fond kako bio on stabilan, kako bi imao dobru svoju prihodovnu stranu i kako bi opskrbljivao sve one koji se javljaju na natječaje i nužne su im potrebe socijalne, humanitarna aktivnost fonda ne smije nikada zamrijeti i mislim da imamo dovoljno razloga da se prema braniteljima koji su kao stvaratelji i stvoritelji države ti koji trebaju biti potkrijepljeni i ovakvim zakonskim pretpostavkama i zakonima koji će omogućavati daljnje funkcioniranje i fonda hrvatskih branitelja kao zakladne svrhe i stipendiranje onih koji se školuju. Hvala lijepo, klub HDZ-a još jednom ponavljam podržava izmjene i dopune ovakvih zakona. Hvala lijepa. Idemo sada na Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Predrag Matić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, predstavnici Ministarstva branitelja, kolegice i kolege. Najprije želim pozdraviti ovo objedinjavanje ove tri točke jer se jednostavno logički nadopunjuju i nadovezuju pa zato ih treba zajedno obraditi i Fond hrvatskih branitelja i Fond za stipendiranje i Zakladu hrvatskih branitelja. Nekoliko rečenica želim reći o povijesti fonda. Dakle fond je nastao prije 14 godina ustvari kao jedna posljedica ili zakašnjela reakcija hrvatskih branitelja koji su '90.-tih godina ratovali, ginuli, bivali ranjavani, završili po logorima, kako bi jedan naš kolega rekao ali istinito, da „nosali krvave gaće“ dokle su veliki Hrvati s jednom rukom na srcu opleli Hrvatsku itekako kažu čak i gore nego srbijanska agresija na RH. I tada su prije 14 godina neki pojedinci, udruge poput Branka Borkovića, Đure Dečaka, Petra Lovrića, Tomislava Merčepa i još nekih udruga pokrenuli inicijativu da i hrvatski branitelji dobiju bar nekakve mrvice sa stola od strane velikih Hrvata koji su Hrvatsku ponavljam opljačkali gore nego agresori. I za te sve godine, da, došlo je do privatizacije par velikih poduzeća gdje su hrvatski branitelji imali nekakve koristi od toga i nekoliko sitnih pa treba tu spomenuti naravno i koja je u čudnim okolnostima 2008. godine, dakle potvrđujem kao bivši ministar koji sam imao uvide u zapisnike sa sjednica, dakle jedne nedjelje ili jednog tjedna hrvatski branitelji neće prodati INA-u, nema tih novaca da bi nakon jednog telefonskog poziva hrvatski branitelji naglo doći pameti i prodali te dionice. Nažalost ostala nam je samo jedina vrijedna dionica a to je dionica T-coma. moram se pozvati na ovaj dio gdje neke kolege uporno, a tu je ustvari HDZ je stvarno vrhunski majstor za manipulaciju a s braniteljima pogotovo. Dakle, da, nosim ja krivnju, krimen, 2000. i ne znam više koje je bilo '13.-te, '14. godine privatizacija Croatia osiguranja i ministar branitelja nije se uspio izboriti za 7% dionica Croatia osiguranja. Želim reći da se radi o 50, 60 milijuna kuna što i je velik novac i nije kada se govori, za pojedinca je velik ali za državu ne. Međutim, oni koji to tako kritiziraju ne znaju kako su mi vezali ruke ili sapleli, to neće reći hrvatskim braniteljima. Dakle u odredbama Zakona o privatizaciji je lijepo pisalo, hrvatska Vlada daje hrvatskim braniteljima 7% od privatizacije toga, toga, toga, da bi 2010. ajmo reći ničim izazvani HDZ u taj zakon ubacio riječ „može“ pa je sada stajalo hrvatska Vlada može hrvatskim braniteljima dati 7% pa onda kada je nešto može to znači da i ne mora pa se tako dogodilo i meni da nisam se uspio izboriti za 7% 7% dionica Croatia osiguranja. Ali kako ovdje kažu, tu nema kolege Borića, on to uvijek prati i ja volim kada on podsjeća na događaje od prije ili kasnije, dakle sad i ovaj razgovor se snima i ovaj sastanak se snima i ja jedva čekam privatizaciju HEP-a kada će hrvatski branitelji dobiti 7% samo ne znam da li ste još obavijestili premijera Plenkovića da ukoliko privatizira 25% HEP-a onda privatizira 25% HEP-a onda to više nije 25% nego će biti 18 ili morati će privatizirati 32% da bi hrvatski branitelji dobili 7%. O tom potom, to ćemo vidjeti. dakle naravno da zakon koji je star 14 godina kroz vrijeme zaslužuje izmjene i u svemu tome slažem se, mogu spomenuti neke stvari koje bih volio da se do konačnog prijedloga promjene, ukoliko hoćete promijenite, ukoliko nećete isto tako dobro. Ali npr. ne moramo stavljati u zakon da je jako važno da se zakon mijenja radi toga što se članovi upravnog odbora nisu sastajali, tko je braniti i prije i danas, možete se sastajati svaki dan ali ako to treba staviti u zakon nije ni to loše. Po pitanju članova upravnog odbora, do sada je bilo 7 članova upravnog odbora a 3 su činili predstavnici Vlade uključujući ministra nadležnog za branitelje i 4 hrvatska branitelja. Ja moram reći istine radi kada sam došao na funkciju ministra, smijenio sam, nemam pojma ni zašto i danas mi je žao ali i nije, četiri predstavnika branitelja i stavio sam četiri predstavnika branitelja, nije nitko od branitelja imao ništa protiv. Želim to istaknuti da su od ta četiri branitelja trojica bili aktivni šatoraši, međutim u ovom poslu obavljanje oko uloge i rada upravnog Fonda hrvatskog branitelja, bili su super, bili su vrlo korektni i čak su uspjeli odijeliti znači do podne su u šatoru, popodne su u ministarstvu ali je upravni odbor super radio. I to nema grijeha oko toga. Dakle sada vidim da se radi o tome da se što je vrlo logično ubacuju u upravni odbor ljudi iz Ministarstva financija i Ministarstva državne imovine, stvarno je vrlo logično ali ostaju četiri Hrvatskih branitelja pa od 7 članova 4 su bili branitelji a 3 predstavnici Vlade pa su branitelji imali odlučujuću ulogu oko odlučivanja. Međutim sada će biti 5 predstavnika Vlade a 4 predstavnika hrvatskih branitelja. Doduše i to treba reći i ta 4 hrvatska branitelja su iz udruga koji su ustvari samo produžena ruka HDZ-a, dakle ne mijenja se baš tehnički ništa. Ali bilo bi lijepo da bude više branitelja. Zatim, predlažem čak i kod ovog dijela gdje, naravno da je ministar branitelja po funkciji predstavnik upravnog odbora a kaže birati će se od ovih ostalih zamjenik, predlažem da se i stavi da zamjenik bude baš predstavnik hrvatskih branitelja a bilo bi dobro s obzirom na strukturu cijelog upravnog fonda zašto ne bi predsjednik upravnog Fonda bio upravo jedan od hrvatskih branitelja, iako im, naravno i ministar je hrvatski branitelj, ali je prije svega u ovom slučaju ministar. Ovo sve drugo što se događa dakle, naravno gašenje Fonda za stipendiranje jer jednostavno nakon ovolikih godina čak imamo i poviku hrvatske javnosti koliko vi više djece imate i koliko ih stipendirate nakon 30 godina, prelazi u Zakladu. Želim reći i da je Fond za stipendiranje, a poglavito ili jednako kao i Zaklada obavili jedan lavovski dio posla i u ovome dijelu gdje država nije djelovala, branitelji su djelovali sami i kroz Zakladu, kroz pomoć pomogli su desetinama, možda čak i stotinama tisuća hrvatskih branitelja i pozdravljam ovo da se mijenja struktura iz one četvrtine-četvrtine, da ide pola-pola jer će jako puno trebati. Naravno, moram spomenuti i to da jedan od razloga zašto se to radi je vjerojatno i to što bi neki rekli, ja se naravno nemam ništa protiv toga, ali 1.1.2019. na sisu RH dolaze i predstavnici HVO-a, a oni poznato je da nisu bogati i imaju još manje primanja i materijalna prava nego hrvatski branitelji iz RH, pa će trebati i njima pomoći. Pozdravljam, jako pozdravljam ovaj čl. 45. gdje je nepodignuta dividenda nakon određenog vremena se vraća u Fond jer smo to imali i sami za vrijeme dok sam ja bio ministar veliki problem. Nećete vjerovati da 100 milijuna kuna visi u zraku, niti je Fondu niti je na računu Fonda branitelja, niti je na FINA-i koja s tim rukovodi, to je negdje u zraku. Za pojašnjenje javnosti i vama kolegice i kolege, dakle radi se o, branitelja znate da ima nas više od pola milijuna i jedan dobar dio branitelja ima jedan dan, dva dana, 5 dana sudjelovanja u ratu i on isto ima pravo na određene udjele sukladno tom svom vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu i on ima dividendu koja je manja od, kad dođe pred FINA-u dok plati parking i da ode podić tu dividendu, skuplji je parking nego što bi podigao dividende i na stotine tisuća takvih, desetine i stotine tisuća takvih ljudi dođe do toga da su u zraku 100 milijuna kuna i pozdravljam da se to vrati. To su i dalje novci istih tih branitelja, ali se vraća na konto samog Fonda. Volio bih i također do drugog čitanja, o tome smo razgovarali i prethodnih godina, kad se sad već radi ovaj Zakon da bude jedan hrabriji pristup. Pri tome mislim dati mogućnosti ulaganja da hrvatski branitelji možda nekom konzervativnom metodom ne ulazit naravno u kladionice i pokušat novce unovčiti u ovim kladionicama, kockarnicama, nego nekakvim konzervativnim pristupom gdje bi prihod bio kakav-takav, ali opet ono siguran. Da li će to biti napravljeno u slijedećem ne bih znao reći, u slijedećem razdoblju. Dakle, volio bih da se to promijeni. I za kraj treba reći da SDP će podržati ove zakone, izmjene zakona. Međutim, uvijek ostaje otvorena sumnja kad dođe do jedne kompleksne kombinacije elemenata, a to su novac, privatizacija, HDZ i branitelji, uvijek ostaje neka mala sumnja, ali želim vjerovati da ovog puta to tako neće biti. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prelazimo sad na pojedinačne rasprave. Prvi se javio poštovani kolega Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pošto je danas dan godišnjica kada je pokojni naš junak Marko Babić sa Trpinjske ceste koji je uništio 14 tenkova, .../Govornik se ne razumije./..., pa da se sjetimo i njega u ovoj današnjoj raspravi. Reko, pitao sam se kako započeti uopće ovu raspravu, ali uvaženi kolega Predrag Matić Fred, bivši ministar hrvatskih branitelja mi je dao sve ono na što se mogu osvrnuti. Spominjanje u zadnjim riječima hrvatskih branitelja, a u kontekstu kladionica, kockarnica, kafića, birtija i svega onoga što može negativno prikazati hrvatskog branitelja, a pored svega što je činio u vrijeme u vrijeme kada je bio ministar gospodin Predrag Matić Fred koji je one koje je predstavljao i koje je zastupao nazivao šatorašima, teroristima. Mada osobno znam i uvjerio sam se u njegovo junaštvo više navrata, kada je morao podvit rep. Što se tiče dionica, svatko je dobio prema broju bodova, prema broju dana određene dionice, pa ću ga upitati ovdje javno s ovog mjesta, što mi mnogi branitelji svojim pozivima potvrđuju, od kojega dana je dragovoljac, tko mu je to potpisao, zašto mu je to potpisao kada znamo da u to vrijeme nije bio tamo gdje se vodi, kao i mnogi u ovoj Hrvatskoj nisu bili tamo za što danas ubiru benefite. Ja ću krenuti jednim izvješćem Sabora o Fondu hrvatskih branitelja. Kaže ovako, Linić ne želi prenositi dionice u Fond, a prodaje sva državna poduzeća. Sabor raspravlja o izvješću o lanjskom poslovanju Fonda hrvatskih braniteljima u kojem je na kraju prošle godine bilo nešto više od 1,2 milijarde što je za 300 milijuna kuna manje nego godinu dana ranije. U to vrijeme laburist Mladen Novak u raspravi se zapitao je li Fond održiv na ovakav način. S obzirom da Vlada ne želi nastaviti prenositi dionice u Fond koji su nužni za njegov opstanak. Onda se dogodilo da je ministar Linić izuzetno rezolutno izjavio ja .../Govornik se ne razumije./... dionice HPB i Croatia osiguranja braniteljskom fondu. U to vrijeme gospodin Fred je bio ministar. Navodno se je borio da bi branitelji što bolje prošli, ali izgleda da se slabo borio kao i u Domovinskome rate, ako mogu prenijet ono što sam čuo od mnogih. Nadalje, isto tako Državni ured za reviziju objavio je prije nekoliko dana u petak izvješće o reviziji 2014. godine. Što se tiče prodaje Croatia osiguranja u izvješću državni revizor tumače kako odluku o privatizaciji tog društva Vlada nije mogla donijeti samostalno, već je morao potvrditi Sabor, a smatraju da je cijena plaćena za usluge savjetnika, za privatizaciju od oko 27 milijuna kuna mogla biti značajnije manja. Ovdje navode se podaci bilo je za sve, i za savjetnike, i za privatizaciju, za sve, samo nije bilo za hrvatske branitelje, neki su se dobro okoristili od Domovinskog rata, hrvatski branitelji nisu, a za to su krivi moguće i oni koji su nas predstavljali pa ću zato vezano uz pročitati pismo koje je u ime udruge Udovica grada Zagreba i Zagrebačke županije upućeno ministru Matiću. Poštovani gospodine Matiću, vrlo smo razočarane vašom izjavom kako novac od prodaje HPB-a i Croatia osiguranja nećete uplatiti u fond hrvatskih branitelja nego će se koristiti za školovanje djece poginulih branitelja stoga vas molimo da u budućim dnevno političkim izjavama više ne spominjete niti našu djece niti naše poginule supruge. Smatramo kako naši muževi nisu svoj život dali da bi se njima i njihovom djecom koristilo svaki puta kada nekome ustreba medijska promidžba i opravdanje za razne malverzacije a to se nažalost neprekidno ponavlja. Gospodine Matiću, molim vas nemojte zavaravati hrvatsku javnost i vrijeđati nam inteligenciju jer svi jako dobro znamo računati pa tako znamo i koliko je godina prošlo od završetka Domovinskog rata i kolikog uzrasta može biti najmlađe dijete poginulog branitelja i to pod uvjetom da je u vrijeme pogibije svoga oca još bilo u majčinom trbuhu. Takve djece ima vrlo malo i jamačno nije potrebno 142 milijuna kuna za njihovo školovanje, zapravo nije potrebno ništa više od ovoga što im je zakon do sada jamčio. Koliko je djece poginulih branitelja zaposleno u Ministarstvu hrvatskih branitelja i u dr. ministarstvima kao i ostalim državnim institucijama i tvrtkama sukladno njihovim zvanjima i stručnoj spremi? Znate koliko je trenutno visokoobrazovane djece poginulih hrvatskih branitelja nezaposleno? Sada braniteljima uskraćujete novac u fondu pod izlikom školovanja naše djece iako su naša djeca u 90% slučajeva ili završila ili su pred završetkom školovanja. Nemate pravo niti vi niti bilo tko drugi prodavati nešto što je ionako njihovo da bi im dali nešto što ionako nemaju, ostavite m bar nešto od onoga za što su im očevi ginuli. S poštovanjem, …/Govornik se ne razumije./… grada Zagreba, Zagrebačke županije, Rozalija Bartolić, predsjednica. Ovako su braniteljice, branitelji, djeca, majke, supruge vapile svome ministru i pozivali ga na njegovu savjest da se vrati onima iz kojih je moguće ponikao i koje predstavlja, međutim on se oglušio u odanosti onima kojima je prodao svoj ratni put za njihovu političku promidžbu i napredak a posebice u djelovanje protiv branitelja u Hrvatskome saboru. Pljuvanje po šatorašima i onih koji su proiznikli iz njih njih tzv. teroristi kako ih on naziva a koji sada obnašaju dužnosti kako u Hrvatskome saboru, kako kao ministri, savjetnici, kao mnogi dr., pa i oni koji su navodno nosili krvave gaće srećom pa znaju od kojega datuma do kojeg datuma jer su bili u takvoj službi koja je to vodila i evidentirala stručno sa danom prijave i sa danom završetka Domovinskoga rata jer niti je rat počeo sa Vukovarom a niti završio sa Vukovar, završio je sa Olujom, čišćenjima i ostalima, bivšu ministru. Kaže ovako, od 11. mj. 2017. sredstva koja se kažu, povrat kredita za stambenog zbrinjavanje, znači sva sredstva se ponovno vraćaju u fond branitelja. Zašto se ta sredstva nisu vraćala u vrijeme kada ste vi bili ministar? Nije vas interesiralo. Bili ste podoban i bili ste uz svoju Vladu samo klimoglavac, koja vam je nalagala onako kako ćete se boriti protiv onih koji predstavljate. Mogao bih još puno toga pričati ali to bi sve prešlo u osobnu raspravu, ali bivši ministre, sad ću javno objelodaniti vašu akciju koju ste izveli dolaskom kod predsjednika Udruge specijalne policije Josipa Klemma, na njegovu vikendicu gdje sam se i ja nalazio, da hrvatska javnost jednom i za svagda sazna vaše molbe da vas ne rušimo sa mjesta ministra pošto imate kredite i problema, dobro sam slušao. U vikendici sam održao jedan govor nakon kojeg ste se razbježali i vi i tjelohranitelj gospodina Milanovića, morali ste u brisanom letu pošto je vikendica malo više uteći prema gradu. To vam hoću reći, nije vas nitko zvao nego ste sami došli puzeći ali i u strahu sa tjelohraniteljem od svojih branitelja, od onih koje ste vi predstavljali. I još jedna slika u Nacionalu koja je montirana i koju je netko vaš koji je bio gore, objelodanio je uslikana u trenutku kada smo se mi opustili a i vi, pa ste onako potajno, kao što znate, sjeli na rub fotelje ne bi li se s nama uslikali, eto akcija vam je uspjela, ali na kratko vrijeme, nekom dugo jer klatno se uvijek vraća, pa tako i ova informacija hrvatskim braniteljima da znaju. Hvala.

šutili ste i trpili ste, niti jednu rečenicu čovjek nije rekao vezano uz temu o kojoj se govori, dakle bio je ovo neki njegov obračun pa je imao čovjek 5 minuta da priča kojekakve gluposti. Od ovoga trenutka mogu vama samo obznaniti, dakle, bilo mi je uvijek žao kad vas vrijeđaju i kad vam govore štošta,

Pa zašto sad očekujete da bi nekoga druga prizvao kad na jednak način se obraća vama? Ja upozoravam uglavnom ne zbog sadržaja, onog što se govori nego ako netko prekrši vrijeme, Poslovnik itd. I mislim da to mogu svi potvrditi i ne ulazim u sadržajne rasprave a nisam to učinio ni ovoga puta. Tako da ne smatram da je došlo do povrede Poslovnika. Izvolite. **Matić, Predrag Fred (SDP)** Dakle kada nije došlo do povrede Poslovnika, stvarno je teško s vama razgovarati ali moram vam reći, mislim vi to ionako dobro znate. Dakle imate strašno dvostruke a možda i peterostruke kriterije. Ovdje ste upozoravali ljude da se ne drže teme, da vrijeđaju za kojekakve stvari manje, tu čak i sjede neke kolege. Ovaj put ste dopustili, nema problema, moja pleća su široka, mogu ja svašta izdržati ali za ubuduće da znamo. Hvala vam lijepa za ovo. Ne razumijem što mi želite reći, vi biste očito druge vrijeđali a onemogućili da oni uzvrate na isti način. To je malo neobično, to nisu moji dvostruki kriteriji nego vaši. Idemo dalje, Povreda Poslovnika? Nisam vidio ispričavam se. među hrvatskim braniteljima izuzetno cijenjen, koji je prošao torture logora, koji je mučen i tko zna šta mu je rađeno u tome logoru. Mnogo su mi njegovi supatnici pričali o tom teškom putu pa ću eto

ovdje nije bilo povrede Poslovnika ni u vašem slučaju ni u slučaju kolege Matića. Sada ste počeli zloupotrjebljavati institut povrede Poslovnika i jedan i drugi pa vas molim da to zaustavite. Sada ću vam još dati riječ i nakon toga onda više neću. **Matić, Predrag Fred (SDP)** Pa kada mi je već vrijeme oprosta moram i ja gospodinu Culeju oprostiti i reći da na njegovo pitanje. Meni su pokojni Marko Babić kada ga danas spominjemo i Tomislav Merčep koji je još hvala Bogu živ potpisali pripadnost dakle kompleksi ljudi koji su došli iz JNA i koji su borili se na našoj strani doduše popravili su puno tenkova za neprijatelje, izlječivi su. Pa nema uopće problema. Dakle meni su potvrdu dali Marko Babić i Tomislav Merčep a gospodinu Culeju vjerojatno general Života Panić koji mu je bio šef. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Ja vas molim, gledajte kolega Culej, ja vas sada molim, izišli smo izvan okvira onoga što je rasprava ovdje u Hrvatskom saboru. Ja znam da postoje određene napetosti, različita mišljenja ali vas molim da sad to ne radimo ovdje u Saboru. …/Upadica vi ćete sad, nemojte, vi ste rekli jedno, on je rekao drugo. …/Upadica se ne čuje./… Molim? …/Upadica Culej: Da zna povijesni put./… Kolega Culej, samo malo vas molim, ajde nemojte, ovo sada nije povreda Poslovnika, ovo su sada vaša prepucavanja, ja vas molim da stanemo s time. Idemo na iduću pojedinačnu raspravu poštovani kolega Đakić. …/Upadica se ne čuje./… A, ha, replika na izlaganje, da, da, ispričavam se. Replika na izlaganje kolegi Culeju. … …/Upadica predsjednik: Ovo je replika, ovo je replika…/… … o investiranju pa sam rekao da se ne investira, nisam govorio o pojedinačnom branitelju nego slikovito da fond ne može ići u kockarnicu investirati nego da to. Ali da završim stvarno, dakle spominjano je imam sada, mogu još nešto reći, dakle na toj vikendici, oprosti mu Bože, gospodin je bio pod utjecajem maligana i teško govori, govori teške neistine, ali jednom za svagda da s njim završim razgovor, dakle priznajem mu ovdje pred svima vama, pred javnošću, bolji je, pametniji, jači od mene, može sve u životu, sve mu priznajem, ratni put međutim mi u Vukovaru imamo jednu poslovicu svi ljudi na svijetu mogu ponijeti dvije lubenice kao i gospodin Culej a ja mogu podnijeti četiri. Hvala vam Odgovor na repliku, izvolite. …/Upadica se ne čuje./… Dobro. Idemo onda dalje na pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo mislim da je kroz raspravu sve rečeno i već sam mislio da da neće biti ovakvih braniteljskih …/Govornik se ne razumije./… kao u dosadašnjim raspravama jer sve je aludiralo na to da kada SDP podrži ove promjene zakona onda nadam se da je za braniteljsku populaciju ipak dobro bez obzira na tračak sumnje koji je izražen. Vjerujem da ono što je dobro, to sam naglasio i u svojoj raspravi u ime kluba a dobro je da se znaju brojke koliko ljudi je stipendirano. tisuća kroz sve ove godine, 85 tisuća 890 stipendija koje su ostvarili da li za srednjoškolsko obrazovanje ili fakultetsko obrazovanje ili postdiplomske studije za branitelje koji su se dalje nastavili školovati kako bi mogli biti upravljači, kako bi mogli biti direktori, kako bi mogli biti u funkciji društva i razvoja, mislim da je ta svrha opravdana. Znači da ništa nije bilo bez veze i da su i dionice HT-a kao i dionice INA-e o kojima smo puno puta lomili koplja i ja kao …/Govornik se ne razumije./… čovjek moram i danas reći da dionice INA-e 7% je prodano kako bi se isplatili oni koji su podnijeli zahtjeve za prodajom svojih udjela. postignuta cijena je najviše moguća, dionice su prenesene u vlasništvo Fonda hrvatskih branitelja po cijeni od 1960kn a prodane su po 2800kn. To je zarada koja je bila samo takva i na tržištu kapitala jedino moguća. Preko 600 milijuna kuna prihoda investiranje u državne trezorske zapise, u pozajmice državi koje su ukamaćivane sa 22% do 25%, hvala Bogu ostvarile su rezultate koji su i u Fondu za stipendiranje a jednako tako i u Zakladi koja je isplatila 26 tisuća i 411 pomoći jednokratnih hrvatskim braniteljima doprinijele time da je onima kojima je to bilo potrebno i koji su ispunjavali kriterije apsolutno na svaki mogući način pomoglo. Drago mi je danas da gospodin Matić je govorio o tome kako nije imao mogućnosti i utjecaja ali evo ja ću samo naglasiti, nije to samo bila njegova volja, niti je to Linić koji je eksplicite rekao, ne dam braniteljima ni dionicu više zato što su prodali INA-u. INA je prodana moramo se prisjetiti 25% plus jedna zlatna dionica, u kojoj ću ja uvijek ja govoriti, plus jedna zlatna na kojoj su se upravljačka prava zapravo promijenila i mogućnost upravljanja od strane 27% braniteljskih dionica, nije doprinijelo 51% upravljačkih prava. Tako da sve zablude koje su se kroz proteklo vrijeme i lomljenje koplja, nas branitelja, oko toga da li su branitelji prodali INA-u ili nisu prodali INA-u, jasno ja želim ovako jednostavno prikazati da 7% sa 25% plus jedna zlatna nije prešlo 51% i nije omogućilo kupcu da postane apsolutni vladar nad INA-om. Ali ona zlatna dionica je odlučivala uvijek o tome kako će biti upravljanje sa INA-om. Croatia osiguranje, o kojem smo govorili danas i prodaja Croatia osiguranja, čuli smo od kolege Culeja, da je država revizija o tome rekla sve. Državna revizija je rekla kako je ta prodaja sporna iz aspekta toga što vlada nije dala na Sabor odlučivanje o prodaji Croatia osiguranja, Državna revizija je jasno pobrojila u kojim segmentima se postupilo protuzakonito i što se je dogodilo. I dokapitalizacija koja je upitna, kao i sve druge odluke koje su bile u Croatia osiguranju, o tome, puno puta lomljena su koplja. No, nama bi danas bilo drago, da od onih 28% koji posjeduje država 7% dionica ili Croatia osiguranja ili neke druge tvrtke državne, uđu u fond hrvatskih branitelja, bilo bi puno lakše upravljati, puno bi bilo više novaca, za braniteljske ili vesternske centre, koji vape za potporom, kako bi mogli osigurati i smještaj, ali i liječenje onima koji su to najpotrebniji. Vjerujem da svi skupa razumijemo ovu materiju i da želimo da hrvatskim braniteljima bude dobro. Drago mi bi bilo, da smo mogli i Zakon o hrvatskim braniteljima donijeti jednoglasno, kako bi ta populacija prestala biti predmet rasprave i političkih ispirana, prepucavanja i meni bi bilo drago da nemam ni ja mogućnost više da politiziram ili polemiziram sa braniteljskom populacijom i njihovim problemima, kako bi opcije koje su u Hrvatskom saboru ili na političkoj sceni dolijevale ulje na vatru pojedini puta i tako stvarale klimu netrpeljivosti i svega onoga što se događalo u proteklim vremenima. Vjerujem da i kolega Matić koji je bio ministar puno puta je doživio svakakvih eskapada, kao i prozivki od nas, ali nismo mi njemu ostali nikada baš i dužni, pa mislim da danas ja namjerno neću prozivati ga jer ga ne smatram krivim, što je zalutao u političku opciju koja nije imala sentimentalnost niti razumijevanja prema braniteljima. On je stvarno imao dobru namjeru i cilj, no međutim, kao što ste čuli, Linić je rekao svoje, ne dam ni dionice braniteljima. I tome se nije moglo usprotiviti gospodin Matić, pa nije se mogao čak ni Milanović kao tadašnji premjer Vlade dok ga nije smijenio. A kada ga je smijenio bilo je kasno, više nije bilo na redu braniteljske dionice, i politička opcija koju predstavlja i danas gospodin Matić je bila ta koja je prema braniteljima imala sasvim drugačije aršin drugačija mjerila i kriterije. Danas mi je drago da ste prepoznali da u ovim zakonskim prijedlozima nema ništa loše, da su dobre namjere i da svi skupa moramo težiti, da osiguramo, budućnost rada fonda, kao zakladne svrhe kao i stipendiranja, kao i pomoći veteranskim centrima, kojima je to nužda i potreba, ali evo, to možemo samo kroz daljnje praćenje, promjene ovih zakona, unos novih dionica i raspodjela kakva je navedena u ovom zakonu. Vjerujem da ćemo i u glasovanju sve političke opcije, koje su u ovom našem današnjem parlamentu, prepoznati da nema nikakvih skrivenih namjera u ovim zakonskim prijedlozima kao ni izmjenama i da će svi skupa podržati ovakav zakon i to će mi biti najdraži trenutka, kada bi jednoglasno svi podržali i donijeli ovakve izmjene i dopune koje su u cilju pomoći i brige o populaciji, koja je stvarno dala svoj doprinos i nemjerljivi doprinos u Domovinskom ratu, naročito u oslobođenju teritorija RH. Hvala vam svima na razmjernim raspravama, nadam se da neće biti više prijepornih točaka oko ovoga zakona i da će biti sve onako kako treba na dobrobit hrvatskih branitelja. Smatram da nema ni potrebe za žestokim napadima i raspravama, prozivkama, one su puno puta bile bespotrebne i smiješne. Dovodile su na terenu do daljnjih …/Govornik se ne razumije./… i zamjeraka koje nama hrvatskim braniteljima, koje smo zajedno rame uz rame branili domovinu Hrvatsku, zapravo i nije potrebna. Hvala lijepo. Imamo 2 replike, prvi je poštovani kolega Bačić, izvolite. i nakon toga proveden je natječaj koji je omogućio MOL-u da kupi 25% plus jednu kako ste nazvali zlatnu dionicu INA-e. Ja ću vam reći da je manji problem u toj jednoj zlatnoj dionici, kako ju vi nazivate, nego je veći problem u tome što ej natječaj koji je nakon toga proveden temeljem zakona ugovor koji je potpisan nije bio u skladu sa natječajem. Da su …/Govornik se ne razumije./… natjecali znali, da će se održati MOL-u državna prava koja nisu, proizlaze iz samog natječaja, vjerojatno bi ponude u tom natječaju bile znatno veće i od drugih sudionika tog samog natječaja. Naime, ugovor je omogućio za državna prava MOL-u koja ne pripadaju vlasniku koja ima 25% plus 1 kako je vi nazivate zlatnu dionicu i u dijelu upravljanja donošenja odluka i rasporeda najvažnija funkcija u samom upravi INA-e, a to je bio član uprave nabavu za financije itd. itd. tako da je to temeljni problem nego ta jedna zlatna dionica. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Pa kolega Bačić, ja do dana današnjega još nisam vidio ugovor koji je sklopljen. Meni nije ni danas dostupan iako sam ja bio određeno vrijeme zaposlenik INA-a i striktno me interesira kako bi skinuo stigmu toga tko upravlja se ne razumije./... je zauzeo i kave su ugovorne forme u INA-i upotrebljavane kroz cijelo ovo vrijeme kad se je mijenjao omjer snaga ili nije mijenjao, što je to definirano ugovorom, a u natječaju nije bilo. To me žarko interesira jednako kao i prodaja Croatia osiguranja i nalaz Državne revizije po kojem DORH nije postupili ili nije davalo nikakav zaključak da prihvaća nalaz Državne revizije, postupa po njemu, pokreće postupke ili ne pokreće. To su stvari koje stvarno su interesantne za hrvatsko društvo i o kojima trebamo detaljno raspraviti i dobiti saznanja i ugovor o prodaja INA-e, da svaki zastupnik može iščitavati što u njemu piše kako ne bi jedni druge prozivali tko je šta učinio. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Poštovani kolega Šuker izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Đakić, najveća vrijednost tog Zakona o privatizaciji INA-e je bilo što se njim definira da hrvatski građani i hrvatski branitelji će moći dobiti dio INA-e. To je jedna stvar. Druga stvar o kojoj sam i neki dan govorio u ovom Saboru, u tom Zakonu piše da u trenutku ulaska Hrvatske u EU Hrvatska ne može imati više od 25% plus jedne dionice INA-e, ali da to mora prodati po posebnom Zakonu. Međutim, ono o čemu se ne govori, o čemu se ne želi pisati je da je ugovorom o prodaji INA-e i dioničkim ugovorom koji je sklopljen između Vlade i MOL-a definirano da MOL, bez obzira što imaju odnos članova uprave i nadzora bio 5:2 u korist Hrvatske, član uprave koje je zadužen za financije pripada MOL-u, isto tako i član uprave koje je zadužen za nabavu pripada MOL-u, a to je kao da vam netko da 90% upravljačkih prava. Druga stvar, ni jedna investicija preko 80 miliona kuna se nije mogla, uprava nije mogla donijeti bez glasa mađarskog člana uprave ili mađarskog člana nadzornog odbora,

To je jasno definirano ugovorom kada je prodana INA, 25 plus jednu dionicu. Meni je apsolutno još interesantnije Croatia osiguranje danas i ono što je napisala državna revizija, pa stoga želim reći da u ove dvije hrvatske tvrtke, ili ovom srebru hrvatske države treba stvarno voditi i dalje brigu, a 7% dionica braniteljima koje su pripale, mislim da su pripale zato što hrvatski branitelji su zaslužili da imaju dio onoga što je najvrednije u RH jer su i najzaslužniji da to dobiju. Tako i ovaj 7% Croatia osiguranja vjerujem il neke druge hrvatske tvrtke koja je vrijedna, koja će doprinijeti daljnjem napretku fonda radu, razvoju i ostvarivanju i humanitarnih i socijalnih potreba hrvatskih branitelja. Idemo sada na zadnju raspravu. Poštovani kolega Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnikom. Kolegice i kolege, ja sam očekivao danas iskreno govoreći drugačiju raspravu u ovom Saboru, ove tri točke dnevnog reda iz jednostavnog razloga što je za mene ove tri točke dnevnog reda su završetak jedne ere Fonda hrvatskih branitelja. Naprosto, kad pogledate njihovu tehničku strukturu onda ćete vidjeti da je to stvarno tako. I bilo bi logično da u ocjeni stanja zbog svih ovih prijepora koji su se naprosto pojavljuju u raspravi bilo napisano što je to hrvatska država, kad i u kojoj nominalnoj vrijednosti u Fond hrvatskih branitelja. Što se iz Fonda hrvatskih branitelja tijekom ovih godina isplatilo, koliko je hrvatskih branitelja dobilo pomoć, koliko je djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja dobilo stipendiju samo iz jednog jednostavnog razloga jer završavamo jedno područje, jedno vrijeme, jednu eru, kako god hoćete i ulazimo u nešto novo. Dakle, što se može iščitati iz ovog prijedloga Zakona o pravila hrvatskih branitelja. Prije svega želi se Vlada pokazuje jednu jasnu tendenciju, a to je da se želi aktivnije uključiti u upravljanje Fondom hrvatskih branitelja i to sa ministrima koji su zaduženi za pojedina područja. Gospodine državni tajniče, ja bih vam samo ovdje jednu sugestiju dao. S obzirom da prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom, upravljanje državnim poduzećima nije u Ministarstvu državne imovine nego je upravljanje resornim ministarstvima, ja mislim da ovdje itekako bitno što se tiče energetskog sektora jer ako govorimo sutra o može bitnim prijenosima dionica bez obzira na privatizaciju ili ne privatizaciju u Fond hrvatskih branitelja, onda mislim da ministar zaštite okoliša itekako bitan u cijeloj priči jer njegov portfelj je daleko veći. Dakle, intencija Vlade je jasna. Jasna je tako isto tako i intencija Ministarstva hrvatskih branitelja dakle, da naprosto Fond bi trebao djelovati malo drugačije. Međutim, ja nikako ne mogu da ne spomenem u stvari razmišljanje promišljanja svih ljudi koji su željeli, kreirali, zalagali se za to da se Fond hrvatskih branitelja osnuje, koje su njegove nakane i namjere bile. Dakle prva i ona prava iskonska namjera je bila da se pomogne hrvatskim braniteljima koji su u teškim životnim problemima i kojima naprosto kroz sve što im je Zakon o pravima hrvatskih branitelja dao nije dostatno da bi se njihov standard digo .../Govornik se ne razumije./... Dakle, to je bila prva stvar. Druga stvar je bila da djeci hrvatskih branitelja koja su kvalitetna, dakle prije svega pamet, znanje i kvaliteta, da im se omogući da dođu do najviših znanstvenih titula da im materijalna situacija u njihovoj obitelji ne bude zapreka za to. Dakle, kolegice i kolege to su jedine dvije istine zašto je ovaj Fond hrvatskih branitelja osnovan. Jedino. Sve ove druge priče poslije mene kao čovjeka bole. Bole me isto kao što bole vjerojatno i silne branitelje koji su se zalagali da se taj Fond osnuje. Jer gledajte kolegice i kolege, koja je vrijednost tog Fonda je trebala biti na početku? Uzmite dva zakona koja su donešena za vrijeme SDP-ove vlade. Zakon o privatizaciji INA-e i Zakon o privatizaciji HEP-a. Bez obzira što smo mi tada kao ova strana bili protiv donošenja tih zakona, ali smo inzistirali da se unutra mora naći 7% dionica za Fond hrvatskih branitelja. I tada je postignut konsenzus oko toga. Postignut je konsenzus u ovom viskom domu. I upravo zbog tog konsenzusa nije dobro se nabacivati blatom na Fond hrvatskih branitelja, ako je i bilo grešaka. Imamo svake godine u ovom viskom domu izvješće o radu tog Fonda i svako od zastupnika, pa čak i predstavnika nekih udruga preko tog zastupnika je mogao ovdje iznijeti svoje mišljenje, svoje stavove, svoje primjedbe i to je moglo biti sve javno. I zato ponavljam, kolegice i kolege, shvatimo ove tri izmjene Zakona kao završetak jedne ere, početak jedne druge ere. Sve ono što je bilo dobro razvijajmo, dižimo na višu razinu. Sve ono što nije bilo dobro popravimo. Jer jedino se tako ponašaju odgovorni ljudi. Odgovorni ljudi koji nisu svjesni činjenice da su i nešto loše napravili nisu odgovorni ljudi. To su neodgovorni ljudi. Dakle, onaj tko je u stanju priznat grešku, taj ima ljudsku veličinu. A mi danas ovdje trebamo pokazat ljudsku veličinu, reći da je nešto završilo i da krećemo s nečim novim. Jer gledajte kolegice i kolege, zašto sam rekao da je trebalo napisati koliko imovine je unešeno. Dakle, nije bilo lako tamo 2007., 2008., vraćalo se 14 milijardi duga hrvatskim umirovljenicima. Situacija na svjetskim financijskim tržištima je bila takva i takva, donijet odluku da da se da toliko i toliko dionica INA-e i da se da toliko i toliko dionica HT-a. Međutim, ono što ja danas ovdje želim javno reći, bez obzira što će možda neke interesne skupine i lobiji me prozivati, ali gledajte kolegice i kolege. Meni nije jasno. Dakle, tada su dionice HT-a uvrštene na zagrebačku i londonsku burzu po vrijednosti od 265 kuna. Danas je dostupnost podataka svakom praktički moguća. Pogledajte koliko danas vrijede dionice HT-a., 149, 150 kuna. Tvrtke koja je u proteklih 10 godina bilježi godišnju dobit od 2,5-3 milijarde kuna. I sad meni nije jasno, ako netko bilježi sjajne financijske rezultata, kako vrijednost dionica pada. Fond hrvatskih branitelja se odupro nakanama da proda dionice HT-a. Oni dobivaju postotno, a ne po vrijednosti dionica od dividende. Dakle, ako imaju 2, 3, 4%, nije bitno koliko. Ima ako se uprava i skupština HT-a odluči da isplati dividendu, pripada toliki postotni dio bez obzira na vrijednost dionica HT-a. Govorili smo dovoljno o INA-i. Croatia osiguranje, OK. Nismo, tada je politička opcija rekla, iskoristila onu odredbu u Zakonu ne da se mora, nego može i nisu dali 7% dionica. Ali ako smo kroz jednu čudnu dokapitalizaciju dali nekome da papirnato stekne s 39 na 60% vlasništva, državi je ostalo još negdje oko 30-ak i još nešto posto INA-e, dakle još uvijek imamo prostora ispričavam se, za razliku od nekih drugih, ova je privatizacija Croatia osiguranje dovela do toga da ta firma buja u zadnje vrijeme. Prema tome, to se još uvijek stigne raspraviti. Zašto sam rekao nakane Vlade? Jer gledajte, ako netko šalje svoje ministre u upravni odbor i to četiri, biti će 4 predstavnika braniteljskih udruga i onaj ključni glas će biti predstavnik našeg radnog tijela odbora za hrvatske branitelje. Dakle, Vlada ne samo da preuzima odgovornost, nego kad pogledate i sastav ministara koji su unutra, dakle Vlada ima sutra nakanu i ostvarivati,… Kolega Babiću, mislim da je stvarno bezobrazno što ste napravili,

jednostavno preko tih ministara sugerirati koja imovina se sutra treba .../Govornik se ne razumije./... Ako nekoga smeta istina, ja ću u ovom Saboru uvijek sam govorio istinu, nastojat ću govorit istinu. činjenice. To su činjenice. I zato ponavljam, kolegice i kolege, nemojmo samo deklaratorno podržati ove tri izmjene zakona nego i sutra kad bude bilo kakav prijenos imovine, zalažimo se da taj dio imovine dođe u ruke hrvatskih branitelja jer ponavljam, dvije iskonske stvari su bile. Pomoć teško, hrvatskim braniteljima koji su u teškoj situaciji i pomoć njihovoj djeci da imaju školovanje. To su bile nakane onih koji cijene hrvatske branitelje, koji su svjesni što su hrvatski branitelji učinili za ovu državu i da im naprosto treba pomoći. I zato kolegice i kolege, oko ovog Zakona ne smije biti političke podjele. Tu moramo biti zajedno, moramo biti jedinstveno i kažem, svjesni činjenice ako smo nešto pogriješili to treba ispraviti, ono što je dobro treba dizati na jednu višu kvalitetu. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo 4 replike. Prvi je na redu kolega Đakić. Izvolite. Hvala lijepo. Pa kolega Šuker, dobro ste ustvrdili. Jedno poglavlje je završeno, rezultati su vidljivi. Ja mislim da sam jasno rekao o njima koliko stipendija je isplaćeno, 85 tisuća 890 stipendija u proteklom vremenu, 26411 26411 zakladnih pomoći jednokratnih onima najugroženijima. Mijenjaju se sada i potrebe pa tako i ciljevi koje treba ostvariti u narednom periodu. Briga o hrvatskim braniteljima, onima koji su najugroženiji kroz centre veteranske i kroz liječenje sigurno je imperativ i ne možemo odustati od njega. Unos novih dionica bilo koje tvrtke, a ja bi volio da to bude Croatia osiguranje, sigurno će doprinijeti tome da sigurnost, stabilnost, funkcionalnost ne bude više upitna i da ne treba intervenirati državnim sredstvima kako bi se ostvarili zahtjevi. Činjenica je da je puno manje zahtjeva za stipendiranje i za zakladnu svrhu ali stoga ima više zahtjeva i potrebe za veteranske centre i liječnike.

a isto tako da ukažete na određene probleme koje se odmakom vremena od Domovinskog rata se nažalost pojavljuju a to su te PTSP posljedice, da se javljaju neki novi modela potreba kojima treba pomoći hrvatskim braniteljima. I zato kažem, završila je jedna era, počinje druga, trebamo razmišljati o nekim drugim stvarima i meni je drago da vi kao i predsjednik saborskog odbora i na čelu jedne od najvećih udruga ako ne i najvećih proistekle iz Domovinskog rata, stalno ističete ovo, ali ponavljam s obzirom da je ovaj zakon službeni dokument i ostaje u arhivima Sabora, mislim da je ove podatke trebalo navesti unutra jer ako recimo prilikom nekog kredita Svjetske banke navodimo koliko kredita koliko milijardi su oni nama dali, onda mislim da su ovo stvari koje su daleko bitnije upravo i zbog nekih rasprava koje se vode u ovom Visokom domu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Sada je na redu poštovani kolega Lenart, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Šuker, ja vas cijenim kao bivšeg ministra financija, smatram da ste bili dobar ministar, cijenim svakoga tko je jedan sudjelovao u borbi za domovinu Hrvatsku, no međutim ovo je pomalo mazanje očiju, sve je ovo pomalo kupovina glasova, baš me briga koja Vlada je prodala INA-u, koja Vlada je prodala telekom, oni više nisu hrvatski. To je činjenica koja nas sve treba brinuti. I to je problem RH. Sutra neće biti hrvatska Petrokemija, preksutra neće biti Plinacro, za koji dan ništa više neće biti hrvatskoga. I što je danas rezultat svega toga? Da je 350 000 ljudi otišlo iz Hrvatske, da je tu mnogo djece hrvatskih branitelja nažalost koji su prisiljeni otići iz države za koju su se njihovi roditelji borili, ginuli, ostavili zdravlje ili ne znam što već su uložili u stvaranje ove RH. To je tragedija. Mi smo sve rasprodali, na ovaj ili na onaj način trgujući hrvatskim glasovima i vlade se uvijek mijenjaju bez obzira na svu tu trgovinu. Ja mislim da je to žalosno i da je to naš najveći problem Hrvatske. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, vrijeme. Odgovor na repliku. **Šuker, INA će na svoju dobit ove godine ima milijardu i ne znam koliko, platiti u hrvatski proračun. Neće platiti u mađarski proračun. INA je hrvatska tvrtka. HT porez na dobit, isto tako, zna se gdje plaćaju. Izvlačiti stvari iz konteksta vremena i prostora, e sad mi recite kolega Lenart, da nije Vlada prebacila 7% dionica INA-e i 7% dionica HT-a, mi danas ne bi raspravljali o fondu hrvatskih branitelja jer ga ne bi bilo. Da HT ne ostvari dobiti 2, 3 milijarde kuna i da hrvatski fond ne dobije na svoju vrijednost od nekakvih 900 milijuna koliko u ovom trenutku nominalna vrijednost vrijede dionice u vlasništvu hrvatskih branitelja, vjerojatno ne bi bilo dobiti fonda i onda se mnoge akcije ne bi mogle financirati. To su nažalost činjenice. Ali ponavljam vam, sve te tvrtke imaju sjedište u RH. Izvolite, gospodine Lenart, povreda Poslovnika. **Lenart, Željko (HSS)** Poštovani potpredsjedniče, članak 238. Kolega Šuker, kratko. Zbog čega je prebacila? Zbog trgovine glasova. Koja Vlada? Nebitno koja. **Radin, Furio Lenart, gospodin Lenart, samo malo, vidim ja to sve. Nije bila povreda Poslovnika, bilo je mišljenje. Pa znam ja,

zatvaram mogućnost povrede Poslovnika jer se pretvorilo u dijalog o mišljenjima. To možete nastaviti kasnije kad ćete govoriti ili možete i sad ići vani pa se razgovarati, ali ne ovako jer to nisu povrede Poslovnika. Idemo dalje. Gospodin Miro Bulj ima slijedeću repliku. Kolega Šuker, privatizacijom HT-a smo dali u rike strancima da upravljaju našim telekomunikacijama i samo prošle godine 11% je HT imao više prihoda nego protekle godine. Ogromne dobiti koje se ne vide na fondu i ne vide se u hrvatskom društvu. Uglavnom telekomunikacije predati stranim vlasnicima da upravljaju cijelom infrastrukturom da upravljaju na način kako upravljaju je ogromna šteta za Hrvatsku, ne samo za fond, za Hrvatsku jer najveću dobit imaju u RH i oni tu dobit ne investiraju, reinvestiraju u Hrvatskoj nego u Crnoj Gori i tko zna gdje. To je činjenica i samom prodajom telekomunikacija ugrožena je i nacionalna sigurnost RH i ogroman novac je dat na upravljanje strancima, a to su plaćali naši ljudi svojim novcem i infrastrukturu a onda su to dobili tko zna zašto. I ne samo to, oni ne plaćaju ni pravo služnosti kao što plaćaju svojim matičnim država, oni rade na štetu RH. **Radin, **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Bulj, uz puno poštovanje prema vama, ja sam očekivao da ćete vi nešto više govoriti o onome što su branitelji dobili od ovoga. A kad govorite o privatizaciji HT-a, onda koristite konkretne činjenice. Dakle, tko, kad i zašto je prodao i koliko, tko je prodao onu upravljačku, točno se zna koje godine, koliko novaca itd. Druga stvar, građani RH su dobili mogućnost da kupe dionice HT-a znate koliki je interes bio za to. Međutim, građani su te dionice prodali, nažalost, mnogi su na tim dionicama izgubili, zato i jesam govorio o padu vrijednosti dionica. Međutim, Fond hrvatskih branitelja još uvijek ima danas nominalnu vrijednost oko 900 milijuna od HT-a. I govoriti priča stranci ovako, stranci onako, recite mi tko će u Hrvatskoj investirati u ovom trenutku? Imate vi nekoga tko ima 200, 300 milijuna tko može investirati u jednu značajniju investiciju. Pa gledajte, lako se nabacivati populističkim floskulama međutim činjenice su malo drugačije. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, u kontekstu i ove replike a i vašeg izlaganja ja bih još jednom podsjetio hrvatsku javnost a vi ste me potakli na to dakle da da odagnamo tu famu, pa rekao bih i laž koja se javlja u hrvatskom prostoru, medijskom prostoru kako je HDZ prodao INA-u MOL-u. Pa bih još jednom ponovio, dakle da niti jedna Vlada u kojem je participirao HDZ nije niti jednu jedinu dionicu INA-e prodala MOL-u, dapače osim IPO-a i prodaje 7% dionica INA-e Fondu hrvatskih branitelja, niti jednu dionicu nije isporučila INA-a MOL-u. I na taj način se stvara jedna laž u medijskom prostoru kako je ustvari HDZ prodao INA-u MOL-u. To nije točno, zna se točno da je Vlada SDP-a 2002. godine, odnosno 2003. godine 25%+1 dionicu INA-e prodala MOL-u a i to po vrlo sumnjivim okolnostima. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Šuker, odgovor na repliku. I meni dobro može netko ajde pričati, iako uz puno poštovanje to se ni na Zagrebačkoj burzi ne događa. Ali da je netko muljao i petljao na Londonskoj burzi, mislim da je naprosto smješno. Ali HDZ nije prodao ni jednu dionicu INA-e Mađarima. Dakle prodao je hrvatskim građanima, prodao je institucionalnim ulagateljima, prodao je zaposlenicima INA-e uz popuste koje su imali i koji su bili jasno definirani dao je 7% hrvatskim braniteljima. To su činjenice. I bez obzira kome su se sviđale a u toj Vladi je sudjelovao i HSP i HSS kao koalicijski partneri kada se donijela ta odluka. I druga stvar, imate odluke Vlade koliko dionica HT-a se preraspodjeljuje za povrat duga umirovljenicima isto koliko od odluke od prodaje INA-e za povrat duga umirovljenicima. Dakle to su sve činjenice od kojih se ne može pobjeći. Gotovi smo sa replikama. Sada ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista završno, završno ima Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege, činjenica je da Fond za branitelje u ovome trenutku je pred prekretnicom. I ovim zakonom ili ga osnažujemo ili ga gasimo. Činjenica ako Vlada, uvaženi tajniče ne bude udjele unosila u ovaj fond on će se ugasiti a meni se čini kako se ponašamo da taj fond dolazi pred pred gašenje. Isto tako činjenica je da je on nastao poslije rata dosta godina da bi se podijelile nekakve mrvice braniteljima, onim koji su ratovali dok su ovi pljačkali, dok je se, znači privatizirao HT, pa moramo kazati da je Hrvatski telekom počeo privatizirati SDP, završio HDZ, također INA-u je počeo privatizirati bijelim očima SDP, završio je Sanader HDZ i na taj način je to funkcioniralo. Ali ovdje je ključ da imamo jedan fond, ova dva zakona su logička zakona kojima se gasi Fond za stipendiranje, to je jednostavno tako prirodno, ali je činjenica da mi u ovome trenutku donosimo bitnu odluku i ne smijemo bacati maglu u oči. Ako Vlada nema volje izdvajati novac, tj. udjele tvrtki u ovaj fond on je besmislen. Besmisleno je što se u obrazloženju navodi da se loše upravljalo tim fondom, da upravni član, upravnog odbora se nisu sastajali a ministar je bio onaj predlagatelj koji je predlagao na Vladi članove odbora. Znači direktno je Vlada imenovala članove odbora koji se nisu sastavljali. Mi ovdje govorimo o ozbiljnim stvarima, mi ovdje govorimo o 830 milijuna kuna trenutno sredstava u ovome fondu koji su vlasnici hrvatski branitelji i došli smo pred zid, dalje ne možemo i to je istina. U ovome trenutku je osnovno pitanje da li je hrvatska Vlada spremna ono što je …/Govornik se ne razumije./… zakonom 2010. gdje se kaže Zakon o privatizaciji između zakona da se može uplatiti 7% oko prodaje trgovačkih društava, 7% može, nije napisalo mora. Sada je pitanje ima li Vlada volje uvaženi tajniče, to trebate vidjeti sa ministrom i premijerom i ministrom financija ima li volje ona uplaćivati tj. unositi udjele tvrtki u ovaj fond. Ako nema da će se ugasiti. Skupo je održavanje ovoga fonda, troškovi su ogromni, potrebe su ogromne i prema tome mi smo tu pred zidom. Govoriti o zakonima ovim kao nekim reformskim zakonima nije točno, nije točno. Tu ćemo se složiti svi kolege zastupnici. Znači zaključno. Ovdje je stvar uvaženi tajniče da vi jasno i glasno kažete premijeru, ministru financija, ministru državne imovine da li su oni za to da ovaj fond se osnaži ili da se ugasi. Ne bude li unošenja dionica, fond će se ugasiti, nećemo moći ispunjavati određene i humane i socijalne potrebe hrvatskih branitelja i njihovih članova obitelji. Ako ga želite osnažiti onda to treba javno kazati izvršna vlast. Izvršna vlast a mi saborski zastupnici smo oni koji to moramo podržati, u biti većina. Većina mora odlučiti a mi smo suglasni s tim da ovaj fond funkcionira i da se osnaži. Mi smo suglasni ali to je volja većine i izvršne vlasti. Imamo mi novo Ministarstvo državne imovine, popis državne imovine, znači činjenica je da na tome trebamo graditi. A što se tiče privatizacije i ratnog profiterstva, privatizacija je bila pljačka Hrvatske tijekom i Domovinskog rata i poslije Domovinskog rata, nije slavno završila, brojne tvrtke su ugašene, evo danas sam spomenuo da radnici konstruktora, među njima su brojni branitelji, nisu primili plaće, ali im je naplaćen porez, to je žalosno, odnos prema radniku. Znači mi u ovome trenutku imao i odluku i dva rješenja, gašenje i osnaživanje. I to treba biti prijedlog, a sve ostalo je magla pod krinkama, ne znam koji izgovora. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada u ime predlagatelja, ima završnu riječ gospodin državni tajnik Ivan Vukić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Ja bi se najprije zahvalio svima koji su sudjelovali u raspravu. Izuzetno mi je drago, što nije bilo puno primjedbi, evo, najveći primjedbe su od prijatelja Mira, se ne razumije./… u završnoj riječi, samo bi se osvrnuo na to. A svo ostale primjedbe i prijedloge, koje ste vi danas izrekli, mi ćemo izanalizirali i budite sigurni, da ćemo napraviti sve, da to bude u skladu sa onim šta je najbolje za braniteljsku populaciju. Što se tiče ovog dijela, na što je gospodin Bulj, prigovarao, ja vam moram reći, pa sama vaša namjera da upravni odbor fonda za hrvatske branitelje preložimo i da bude predstavnik Ministarstva financija i Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom, jasno daje do znanja da Ministarstvo hrvatskih branitelja i hrvatska Vlada ozbiljno misli ovaj fond održavati, odnosno, napraviti ostaviti to državi, da bi on mogao ispuniti onu obavezu, koju, od neto dobiti, da bi mogao i zaklada sutra funkcionirati, vezano i uz stipendiranje i za pomoć hrvatskim braniteljima. Tako da, budite sigurni da vodimo računa o svemu, analizirati ćemo sve vaše primjedbe i prijedloge i za drugo čitanje, mislim da ćemo doći u situaciju da primjedbi neće biti. Toliko za danas, hvala vam lijepo.

o toj Croatia osiguranju koja ne narodna vlast nije uspjela prebaciti 7%, a nitko iz HDZ-a nije objasnio zašto je ničim izazvan 2010. u riječ Hrvatska vlada daje braniteljima 7% ubacio može dati, pa je to bio razlog zašto tadašnji ministar financija Linić nije dao sredstva. Međutim, evo, do sljedećeg čitanja razveselite i branitelje, razveselite ovdje sve nas, prebacite 7% iz Croatia osiguranja i ispravite naše pogreške zbog kojih se mi evo, duboko kajemo. Dajte 7% hrvatskim braniteljima da fond zaživi i to je jako lijepa gesta pred drugo čitanje zakona. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu. Podsjećam imali smo 3 ujedinjena zakona,

Prijedlog Zakona o prestanku važenju Zakona o fondu za stipendiranja hrvatskih branitelja Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, također u provom čitanju. I treći, isto prvo čitanje, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova

Hvala lijepo.